Poštovane kolegice i kolege dobro jutro. Nastavljamo s radom, a raspravit ćemo - Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2011. godinu Podnositelj izvješća je Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost temeljem članka 18. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost. Materijal ste primili u pretince. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za financije i državni proračun. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi akademik Ivica Kostović, predsjednik Upravnog odbora. Izvolite. **Kostović, Ivica (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Želio bi istaknuti da ovo privilegija govorit Saboru, a logično je jer je Sabor osnivač zaklade. Drugo, mogu reći da je zaklada sa sredstvima koji su ostali iz prošlog

i to u više koraka, tzv. istorazinsko vrednovanje sa sudjelovanjem isključivo međunarodnih recenzenata. Za projekte manje, to su uglavnom doktorske, posdoktorske stipendije, uspostavne potpore i drugi manji projekti zaklade. Bilo je panel vrednovanje od strane naših stručnjaka. Preduvjet uopće da zaklada bude član Europske zaklade za znanost, i prihvaćena je bio da je potpuno neovisna od vlasti. temeljem tih kriterija izvršnosti cijeli postupak su zapravo proveli Znanstveni odbori. izabrani na međunarodnom natječaju i u tim Znanstvenim odborima je bilo 5 stručnjaka iz dijaspore, bilo je znači naši stručnjaci i i 10 međunarodnih stručnjaka iz obližnjih zemalja, samo je jedan bio iz SAD-a. To je zbog toga, zbog uštede putovanja i Znači, putem neovisne recenzije ocjenjeni su projekti i pokazala se velika glad za projektima. bilo preko 500 prijavljenih i sve te istraživačke skupine su ocijenile da imaju međunarodno prepoznati ugled, jer je to bio preduvjet prijave. Nažalost svega 6% od njih je financirano, ne zato što projekti nisu bili dobri nego stoga što je samo mogao po 1 projekt iz iz svakog područja financirati, odnosno 2 ako se govori da su i suradni projekti. Pitanje je sad kako je mogla zaklada poslovati ako nije u proračunu proteklih godina izdvojena ni lipa, ove godine izdvojeno 10 milijuna, ali to zaklada nije imala kada, upravni odbor raspisati nove natječaje. To je stoga jel temeljni kapital se ne smije dirat, a zaklada posluje tako da uvijek postoje sredstva i to za cijelo ugovoreno razdoblje. 2011. planirano je 39 milijuna za sve programe. Jasno ta sredstva će biti raspoređena za 3 godine koliko svaki projekt najmanje traje. Od drugih prednosti ovakvog neovisnog načina recenzije, znanstveno istraživačkih projekata treba istaknut da u suradnim projektima je omogućeno i zapošljavanje mladih istraživača što prije se nije moglo jer je zaklada imala samo manje projekte. Nadalje, postoji mali problem, ili veliki što zaklada nije primljena u novu udrugu Europsku Seanse Europa, Europa, zašto? Zato jel je za to preduvjet da se veća sredstva iz proračuna izdvajaju za taj neovisni način financiranja znanosti. To se nadam da će se u sljedećem razdoblju popraviti. Mogu reći da mi je drago da je znanost konačno došla u jutarnju dio programa Sabora, jer je to ako pažljivo pratite rijetka prilika da se i zastupnici koji su zapravo, Hrvatski sabor je osnovao zakladu, zapita kao 8 ili koliko tisuća znanstvenika, što oni rade ako nema sredstava za projekte. treba nacionalne izvore osigurat da bi istraživačke skupine postale kompetentne i da mogu onda konkurirat na europske projekte. Evo, to je moje kratko, na neki način dopuna izvješća koje je vrlo opsežno, temeljito i svaki zastupnik može vidjet od naslova projekta koji su financirani do toga koliko je pojedini član znanstvenog odbora dobito tzv. honorara.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

dakle predlažemo Hrvatskom saboru da se prihvati Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2011. godinu. Smatramo da je napravljen dakle pomak u kvaliteti natječaja, a s druge strane isto tako smo svjesni i situacije u kojoj se nalazi materijalna osnovica zaklade za veće i bogatije financiranje znanstvenih projekata. Dakle, samo da naglasim da mi predlažemo Hrvatskom saboru da se prihvati godišnje izvješće. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Počinjemo s klubovima. Stavove kluba HDZ-a približit će uvaženi zastupnik akademik Željko Reiner, potpredsjednik Doma. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa klub HDZ-a će naravno podržati ovo izvješće jer je ono uistinu nešto što pokazuje da je zaklada vrlo vrlo kvalitetno radila i usprkos relativno skromnim novcima uspjela na najbolji mogući način postići europske standarde u raspodjeli tih novaca. Međutim, ono što mi djeluje gotovo pa ja se usuđujem reći tragikomično je to da mi sada raspravljamo o izvješću zaklade koje je pozitivno ocijenjeno i od Vlade i od odbora i mi svi ćemo tu vjerojatno ga podržati, a da smo u 7. mjesecu, dakle prije nego što smo čuli uopće to izvješće jel' ta zaklada normalno radila, nije radila, jel' taj novac nešto s njim netočno napravila, krivo napravila ili je odlično ga iskoristila mi smo prihvatili zakon koji bitno mijenja neke temeljne postavke funkcioniranja zaklade. To je, velim ponovno, upravo smiješno i samo ilustrira na koji način se ishitreno, brzo, bez razmišljanja ide u neke korake, a umjesto da se to sve skupa odgodilo, da se to donijelo nešto malo kasnije evo nakon ovog izvješća. Moglo je ovo izvješće biti u 7. mjesecu, a sad da raspravljamo o eventualnim promjenama zakona ako bismo na temelju izvješća zaključili da je uopće potrebno nešto mijenjati. No, međutim naravno mi to nismo tako napravili. Mi smo ponovno po ne znam koji puta po hitnom postupku potpuno suprotno odredbama Poslovnika ovog Doma koji jasno kaže da se po hitnom postupku isključivo donose zakoni iznimno samo kad to zahtijevaju interesi obrane ili drugi opravdano, osobito opravdani državni razlozi što sigurno nije bilo u ovom slučaju, mi smo dakle kršeći odredbe našeg Poslovnika ipak po hitnom postupku usvojili jedan novi zakon koji će ovo što je sada pozitivno ocijenjeno i od Vlade i ja vjerujem od svih nas bitno promijeniti. U kojem smislu će taj novi zakon bitno promijeniti? ono što je izrazito pozitivni iskorak bio i u funkcioniranju zaklade i to je sad i istaknuto i svi smo to pohvalili ili ćemo pohvaliti, a to je da po prvi puta se u u RH natječaj za velike projekte proveo po svim kriterijima kako je to u EU, dakle međunarodna recenzija sukladno svim europskim procedurama tako da zapravo uistinu se razvio jedan postupak koji je besprijekoran i koji jamči da će ponovno naglašavam skromna financijska sredstva koja imamo za znanost biti iskorištena na najbolji mogući način, da će ih dobiti najbolji znanstvenici i da će vjerojatno rezultati biti najbolji mogući. Dakle, to što je bilo ostvareno zahvaljujući dakle postojanju znanstvenih odbora koji su izabrani na međunarodnom natječaju se sada pa budimo tog sad svjesni nakon ovog izvješća koje ćemo vjerojatno svi pohvaliti ukidaju, njih više biti neće. Kako će se to ocjenjivati? Tko zna. To nije definirano u novom prijedlogu zakona. To bi trebao biti valjda bolji od staroga ako uopće stari mislimo da treba mijenjati. Međutim, mi smo ga donijeli, još jedanput naglašavam, prije nego što smo uopće ocijenili izvješće da li ono valja ili ne valja. Mi smo dakle izmijenili taj zakon i sad tog neće biti. Neće biti dakle više znanstvenih odbora koji su na temelju međunarodnog natječaja izabrali stručnjake i znanstvenike koji su onda to procjenjivali. Dakle, ono što je zaklada u proteklom razdoblju stvorila organizacijske i kadrovske pretpostavke za ostvarenje europskih standarda u vrednovanju, praćenju, financiranju istraživačkih projekata i znanstvenika sad više neće biti. Možda će dobrom voljom nekoga se to uspostaviti ili se možda neće uspostaviti ali u svakom slučaju takve odrednice više u novom zakonu nema. Dakle, treba vrlo jasno reći i to. Akademik Kostović je spomenuo jednu stvar koja je čini mi se dosta važna i preko koje ne možemo olako prijeći, a to je da mi vjerojatno nećemo moći se uklopiti u Science Europe koja će 2015. godine početi stvarno raditi jer ona nije pozvala RH da uđe. Samo 3 zemlje nisu pozvane, nažalost Hrvatska je jedna od te tri zemlje, a dobre želje akademika Kostovića da ćemo valjda biti pozvani bojim se da neće se ostvariti. A neće se ostvariti zato, to me je strah, zbog toga što se traži da tijelo koje procjenjuje znanstvene projekte, koje odlučuje o raspodjeli novaca po znanstvenim projektima bude neovisno. To je prije bilo slučaj, međutim promjenom zakona koje smo mi svi vedro dižući rukice u 7. mjesecu izglasovali neće više biti neovisno tijelo, ono zapravo po svojim karakteristikama i nije više zaklada, ona će se formalno zvati zaklada, ona zapravo će biti jedna agencija ona zapravo će biti jedna agencija koja će potpuno biti ovisna o naravno politici. Nije važno uopće kojoj politici, ali trenutačnoj politici, sutradan drugoj trenutačnoj politici, ali ovisno o politici i neće biti neovisno što zahtijeva i Science Europe. Prema tome, to je jedan od velikih problema pa slijedom toga bojim se će bit velikih poteškoća, ako ne i onemogućeno RH da povuče sredstva za znanost iz Europskih fondova namijenjenih znanosti. Još jedna stvar koja je vrlo važna, a ta je postupak raspisivanja natječaja. Mi moramo biti svjesni da natječaji nisu raspisani niti prošle godine, nisu raspisani niti ove godine, apsolutno nikakvih naznaka nema o tome kad će oni biti raspisani. Novac je bio predviđen do 1.10. ove godine. Hoće li nešto biti novca, doslovno sitnež za ovih preostalih 2, 3 mjeseca do kraja godine, nitko zapravo ne zna, vjerojatno je nešto malo novaca ostalo. Sume koje su ostale i koje se dodjeljuju projektima su doslovno smiješne, doslovno smiješne. Jer recimo značajni projekti dobivaju tako mjesečno 10 tisuća kuna, npr. to su onako značajni projekti. Samo za usporedbu, s obzirom da sam sudjelovao u ocjenjivanju i freimor program, i 6 i 7 projekata. kao ekspert EU mogu vam reći da su takvi projekti tamo financirani sa otprilike mjesečno stotinjak tisuća eura, naši su sa 10 tisuća kuna i manje Omjer je dakle vam potpuno jasno, 1:100 recimo je otprilike, a očekuje se da se proizvodi i ovdje nekakva znanost, dapače svima nam je, svim su nam puna usta kako mi želimo znanosti i kako će znanje izvuć ovu zemlju iz problema itd. Zašto sam posebno spomenuo proceduru raspisivanja natječaja? Zato jer, kao što sam rekao, nitko živ ne govori o tome kad će se natječaj raspisati, ali da se oni i raspišu sutra, da se sutra raspišu, a očito nisu uopće pripremljeni i pitaj Boga kad će se raspisati, da se oni sutra raspišu ja sam izračuna po zakonu minimalno vrijeme koje bi bilo potrebno do sklapanja ugovora je 310 dana. Međutim, to je potpuno nerealno jer tko god ima iskustva malo u znanstvenim projektima, prijavama itd. realnije je da je to negdje između 1 i 1,5. Ja vas sve ovdje pitam šta će se događati sa hrvatskom znanošću i financiranjem, dakle u sljedećih 1,5 godinu? To nitko živ ne zna, nitko na to odgovora nema. Kad će se raspisati projekti, da li će se raspisati projekti i nakon toga, ako se i raspišu šta će se zbivati dok se ne prihvati ili odbiju neku projekti i započne njihovo financiranje? Na to odgovora mi nemamo, ali smo promijenili zakon, forsirali smo promijene zakona i sad imamo situaciju kakvu jest. Prema tome, podržavajući naravno ovo izvješće zaklade za znanost moramo reći da sam silno zabrinut, silno zabrinut kako će izgledati izvješće zaklade za znanost nove, zapravo državne agencije, ne više zaklade, za kad ćemo se, za vjerojatno godinu dana opet skupiti i šta ćemo čuti kao sljedeće izvješće. Ali još puno više sam zabrinut za to što će se događati sa znanošću u Hrvatskoj koja je, moram priznati spala bojim se na najniže grane od kad se ja, sudjelujem, bavim u toj znanosti. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Reiner evo, ja bih rekla da se ne radi smo o jednoj naopakoj proceduri koja je ustaljena u ovom Hrvatskom saboru u ovom mandatu, ali naravno po prijedlozima Hrvatske vlade kako dolaze prijedlozi zakona i akata na Sabor. Ne samo u Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost, već i niz drugih zakona gdje mi najprije po hitnom postupku mijenjamo zakon, a potom dobivamo izvješća o radu institucija koja su vezana uz taj zakon. Evo imali smo nedavno primjer Zakona o probaciji gdje se predlaže novi zakon, a da nije podneseno izvješće koje je ministarstvo dužno podnijeti po postojećem zakonu onda se nalazi rješenje da novim zakonom se propisuje da više nije potrebno podnositi izvješće Hrvatskom saboru. Neki dan samo imali po hitnom postupku Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju gdje smo također na mala vrata promijenili i preustrojili taj zavod, a da pri tome nismo imali nikakvo izvješće niti podatke o tome što su za to razlozi i koji su rezultati rada toga zakona. Pa onda valjda to već cijela javnost vidi, da je zapravo razlog tom hitnom postupku promjena niza zakona bez toga da imamo uvid u rad, prethodni rad institucija. Zapravo razlog samo da se omogući hitna kadrovska smjena i da se promijene dosadašnji čelnici i naravno bez javnog natječaja postave oni koji su podobni novoj političkoj garnituri ili kako se to voli nazivat, koji su odgovorni. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, potpredsjednik Željko Reiner. Izvolite. Pa hvala lijepo. Uvažena zastupnice, vi ste verbalizirali ono što ja zapravo nisam verbalizirao, a to je da je, se čovjek ne može oteti dojmu da je ta brzina kojom se išlo i to u hitno, u hitnu promjenu zakona bila uistinu, zapravo motivirana prvenstveno time da se što brže smijene sadašnja upravna tijela zaklade koja nota bene nisu uopće bila konzultirana u pripremi prijedloga izmjene zakona. A da je to stvarno bilo od neke druge važnosti, veće važnosti tako hitno promijeniti taj zakon, očekivalo bi se i da je stvarno bio svaki dan u pripremi novog projektnog sustava dragocjen onda bi bilo za očekivati da se u tom razdoblju u proljeće ove godine često i intenzivno angažira vodstvo zaklade u pripremi pripremi tih izmjena, u pripremi novih raspisa natječaja itd. To uopće nije bio slučaj, vodstvo zaklade uopće nije bilo kontaktirano radi toga i očito je razlog bio samo smijeniti ovdje sjedećeg predsjednika Upravnog vijeća zaklade i Upravu zaklade pa ćemo onda vidjeti lako što će se dalje dogoditi. A bojim se da to niti izdaleka nije ni lako ni dobro. Hvala lijepa. Druga replika, poštovani zastupnik Damir Tomić. Izvolite. **Tomić, Damir (SDP)** Hvala lijepo. Stvarno smo svjedoci ove kuknjave HDZ-a ovih cijelih 10 mjeseci, ali zastrašujuće je da dovode u vezu izvješće nekog tijela sa promjenama zakona. Da smo to tako radili, vi ste nam poslali neka izvješća i iz 2005. Mogli smo zauvijek čekati promjene zakona. Dakle, to nikako ne može biti dobro. Zakon se mijenja zbog promjene okvira da bi buduća izvješća bila bolja i da bi rezultati bili bolji. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, potpredsjednik Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Pa itekako je logično povezati izvješće sa promjenom zakona kojem je jedina svrha bila promijeniti upravu onog tijela koje je izvješće podnijelo. Dakle, smisao izmjene tijela koje je izvješće podnijelo je to da valjda to tijelo nije obavilo svoju funkciju dobro. Ovdje imamo vrlo jasnu situaciju da je to tijelo odlično obavljalo svoju funkciju s čim se i Vlada složila i svi smo se s time složili, ali se svejedno zakon mijenjao i to prvenstveno iz tog razloga. Tako da nije, a nije postojao i nije ni ovdje izrečen nijedan jedini drugi razlog zbog kojeg bi se zakon morao promijeniti. Prema tome, nažalost ta vaša primjedba ne stoji uopće. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** I treća replika, poštovani zastupnik Valter Boljunčić. Izvolite. Hvala. Pa ja ne bih sveo raspravu o promjenama na to da li se Upravni odbor mijenja ili ne. Prije svega u znanosti je jedan dobar postupak, a to je da većina recimo odbora ili rukovodećih mjesta u znanosti je limitirana zakonom na jedan ili dva mandata mandata najviše i tu je smjena nakon dvije ili četiri godine nešto što se zakonski mora raditi recimo za rektore, dekane i takve stvari. Druga je stvar da to što je zaklada imala pozitivno Izvješće za 2011. uopće ne znači da se nije mogao donijeti prije novi zakon. Ako zaklada funkcionira dobro u okviru jednog zakona to ne znači da promjenom određenog načina poslovanja kojim bi se trebalo se ne formira novi zakon. Imate aute koji su bili izvrsni, ali dođe novi model koji nije stvoren zato novi što je ovaj imao kvar nego zato što je bolji. Druga je činjenica da mislim da u vašoj raspravi ste i sami rekli potrebu da je novi zakon trebao doći. Rekli ste da nije sredstava bilo, da nisu mogli ići natječaji. A smisao novog zakona je upravo taj da se na jednom mjestu stave zajedno sva sredstva koja su dosada stavljala se i kroz zakladu i kroz druge izvore i kroz izvore Ministarstva znanosti gdje su projekti zbilja bili sa nekih 10 tisuća kuna financirani što bi ljudima bilo dovoljno vjerojatno samo za neke osnovne materijalne troškove. Dakle, ideja novog zakona je bila da se ujedini novac, da se napravi bolja organizacija i da se na temelju toga može dati veći impuls znanosti. S druge strane dok smo u ovakvoj situaciji kriznoj sve mora biti po hitnom postupku jer mi možemo imati izvrsni zakon, bio stari ili novi, ali ako novaca nema, ako privreda ne radi onda ga sigurno neće biti. Ja se nadam da će ovaj novi zakon uspjeti na jednu hrpu staviti novac, da će se maknuti neke primjedbe koje su bile da se recimo određeni znanstveni projekti daju i po nekim drugim kriterijima, a ne samo po izuzetno znanstvenim kriterijima doprinijeti tome. to što je izvještaj bio pozitivan, a što se promijenio zakon to ne treba biti u nikakvoj suprotnosti, a i sami ste rekli da novaca nema dovoljno, dakle nešto treba mijenjati u organizaciji financiranja. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner. Izvolite. Kako je ovo funkcioniralo zato nije bilo razloga. Međutim, kad smo već kod toga kako se formiraju upravna tijela onda treba isto tako reći da je zakonom koji smo mi u 7. mjesecu prihvatili se potpuno isključuje uloga akademske zajednice. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Rektorski zbor, Nacionalno vijeće za znanost, Sveučilište itd., koji su po prethodnom zakonu obvezatno davali članove Upravnog vijeća to više nije slučaj, oni ne moraju, oni mogu predložiti, a Vlada odlučuje može ih ili ne izabrati, nitijednog od njih ili sve od njih kako ju je volja. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, kad govorimo o povezanosti i hitnog postupka zakona i hiće vezano uz oskudno financiranje tu tek veze nema apsolutno nikakve jer i po starom zakonu se mogli normalno raspisati projekti pa se nisu raspisali. Sad imamo novi zakon, ne vidimo, koji samo stvar komplicira, ne vidimo ni naznake da će se raspisati natječaj za nove projekte. A kao što sam rekao onda će trebati godinu, do godinu i pol dana čekati da se uopće ugovori potpišu i da se počne raditi po tim projektima i da se oni počnu financirati. Prema tome, i tu ne vidim apsolutno nikakvog razloga zašto se nije moglo raspisati te projekte još prije 6 mjeseci slijedom starog zakona. A objedinjavanje sve u jednu kasu rezultat je samo da ima trećina manje novaca. U toj kasi će biti za ovu godinu već i za sljedeću trećina manje novaca, za ovu izvjesno, a za sljedeću Bog zna koliko. Za ovu izvjesno trećina manje novaca tako objedinjeno. Pa krasno transparentno je ali je značajno manje. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime Hrvatskih laburista stranke rada govorit će poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Zaklada za znanost je osnovana kao zapravo neka vrsta državne institucije. Mogla se je zvati agencija, ali se u svijetu eto to zove zaklada pa smo je mi nazvali zaklada, mada nema sve elemente koje zaklade imaju. Temeljni cilj je bio da se kroz zakladu financiraju znanstveni projekti koji potiču ključnu riječ izvršnost. I sve je to na početku prvih 1, 2, 3, profesor Lučin je čini mi se vodi tu zakladu. Sve je to, ajde recimo funkcioniralo, bilo je prigovora naravno da se posebno podilazi nekim znanstvenim disciplinama, da se druge zanemaruju itd. ali to je više manje-više usklađeno i nakon početnog zalaufavanja više nije bilo te vrste prigovora. Početno financiranje zaklade je bilo dobro i to je bila značajna količina novaca koja je obećavala mogućnost mogućnost organizacije znanstvenih projekata na takvom nivou koji će jamčiti izvršnost u rezultatima. No, onda su došle razno, razne krizne godine, još dok nije bilo ove službene krize financiranje zaklade je iz državnog proračuna se je smanjilo, pa ga jedne godine nije bilo, pa je druge godine bilo 50% itd. I su se projekti koje je financira zaklada u velikoj većini sveli na one projekte koji inače financiralo ministarstvo za znanstvenike uglavnom na fakultetima. Sa mjesečnim budžetom od 10, 15 tisuća kuna i takvi projekti ne mogu i niko ne očekuje da će služit nečemu drugomu, nego da omoguće tom profesoru da ode na neko savjetovanje u inozemstvo, te eventualno kupi novi kompjuter, da kupi poneku knjigu i tome slično. Nedavno sam bio na jednom savjetovanju u Dubrovniku, međunarodnom znanstvenom savjetovanju tekstilaca, dakle jedne grane koja je kod nas sasvim mrtva, niko o njoj ne razmišlja ni na koji način. Jedan profesor amerikanac, indijac porijeklom vodi projekt tamo novih vlakana, izrade novih vlakana koja je u potpunosti apsorbiraju svoje elektromagnetska zračenja, dakle da za potrebe naravno Pentagona i NASA-e i sveg to skupa, ali i naravno i za industrijske potrebe. To je državni projekt, državni projekt čiji budžet je dvostruko veći od našeg budžeta za znanost. E sad, očekivati od hrvatske znanosti nekakve iskorake u svijetlu budućnost i projekte, i rezultate na razini Nobelove i sličnih nagrada sa 10, 15 tisuća kuna mjesečno je iluzorno. Ono čega u ovom izvješću, koje je inače naravno sjajno napravljeno i sustavno i govori sve što se je dogodilo, ono čega u izvješću nema je druga ključna riječ koja bi se trebala u Hrvatskoj sa riječju znanost uvijek spominjati, a to je tehnologija. Hrvatska temeljnim, važnim znanstvenim istraživanjima sa ovim novcima, danas, a ni sutra, preksutra i u lijepoj budućnosti neće bog zna što napraviti. Na tehnološkom planu to je sasvim druga stvar, tehnologija je zapravo primjena pameti koja se dogodila tamo gdje ovakve novce troše, primjena pameti na naše uvjete i tu mi možemo i moramo napraviti. Moramo, ono što je zadaća hrvatske znanosti zapravo, pogotovo ovog ovog dijela koji može u nekakvoj vezi bit sa industrijom, jest da osposobi našu industriju i da radi ono što zapad više neće iz razno raznih razloga, ekonomskih, ekoloških, ne znam kojih, nije ni važno kojih, a istok još ne zna. Kad istok to nauči onda će on to raditi jeftinije, zato je tekstilna industrija u Hrvatskoj propala, a u Njemačkoj nije. U Njemačkoj je tekstilna industrija i danas 4 industrija po po prihodu i po profitu. Zašto? Zato što rade heart tec proizvode, nešto što Kinezi još ne znaju. Ne pokušavaju raditi jeftine košulje i jeftine majice jer se to u Njemačkoj naravno ne može. Mi nismo bili tako pametni kad je Kina ulazila u svjetsku trgovačku organizaciju 2000. godine, i dalje su naši gospodarstvenici dobivali nagrade kakva je ono kuna bila, zlatna, srebrna ne znam kakva, za poduzeće koje je radilo long poslove. Čim je Srbija se riješila sankcija, čim je Kina ušla u svjetsku organizaciju, naravno long poslovi su propali u potpunosti, ne možete od njih živjet više to je savršeno jasno. No, tu je čini mi se uloga hrvatske znanosti da pomogne u oporavku. Znanstveni rad zahtjeva sustavnu organizaciju i sustavno financiranje. Sustavna organizacija postoji, ne izmišljamo toplu vodu, postoje i institucije postoje i načini upravljanja, ok zakon se promijenio ovako i onako, ali taj sustav je čvrst sve u svemu. Čvrst jer imaju hrvatski znanstvenici, a pogotovo akademska zajednica mehanizme kako se obraniti od agresivnosti vlasti. I koriste te mehanizme, koriste i kad treba i koriste ih dobro. Financiranje, danas razgovaramo o zakladi, poslije ćemo o vijeću, ali pravi razgovor koji treba voditi o hrvatskom visokom obrazovanju i znanost je kad dođe točka proračuna za 2012., tamo se razgovara o politici, ovo je forma, ovo je forma tamo je politika. Ako pogledate kako su se sredstva za znanost kretala i do koje razine su došla sredstva za znanost u Hrvatskoj vidjet ćete da je to krivulja prema dole i da je to daleko, daleko od bilo kakvog europskog prosjeka čak ispod sredstava udjela u društvenom proizvodu naših siromašnijih susjeda. Ovakvo izvješće može biti jako dobro, ali sve dok je tome tako sadržaja biti naravno neće. Programi i projekti koje je zaklada prihvaćala, odobravala i financirala odabrani su stvarno po kriterijima najboljih uzora na zapadu. I ti kriteriji su dobri. Mislim da su oni izbalansirani i da ih ne bi trebalo Tu je i ponešto podnaslova koji me pomalo zbunjuju, jedan je projekti izrade strukovnog nazivlja. Pohvalno naravno. Niti hrvatski jezik niti razne struke pogotovo tehničke u Hrvatskoj ne mogu propisno funkcionirati bez strukovnog nazivlja o pojedinim strukama. Nisam siguran da u jednom dijelu ne radimo već obavljen posao. Pred par godina je Hrvatski zavod za patente recimo napravio popis za patentne prijave nomenklaturu nazivlja. Ta nomenklatura tehničkog nazivlja pokriva većinu tehničkih grana. Carina je prihvatila tu nomenklaturu i po njoj funkcionira kod kod uvoza i tako. Ne znam da li je u ovaj projekt to ugrađeno pa se na tom nadograđuje ili ovo kreće ispočetka to se ovdje ne vidi. Koliko mi se čini kreće ispočetka što je naravno trošak. Razvitak istraživačkih karijera je jedna od važnih funkcija zaklade. Financiranje naših mladih znanstvenika da odu u svijet, nešto nauče i vrate se ovamo pametniji i stručniji nego što su otišli to je sjajna zamisao, sjajna ideja, ali ono što mene brine jesu stotine znanstvenih novaka i asistenata koji će nakon doktoriranja, nakon proteka onih 5 godina koliko ih država plaća ostati na cesti. Tko će njih kamo slati, tko će njih zapošljavati? Da li to spada tu, ne spada tu ali problem je isti. Jedna od glava je i suradnja sa gospodarstvom. U Hrvatskoj nažalost znanstveno-istraživački rad pa i gotovo kompletan research in developements su skoncentirirani u institutima i na fakultetima. Tako da suradnja se svodi na to da se nešto u institutu na fakultetu napravi i prezentira, proda industriji sve dok industrija ne razvije sama svoje istraživačke kapacitete kao što to u uspješnim zemljama je ovo će biti jednosmjerna suradnja zapravo. I to je naravno šteta. Natječaji se ne pojavljuju ne pojavljuju i ljudi sa mog fakulteta isto svako toliko me zovu jel' znaš nešto, hoće li što biti, što se događa? Ne događa se ništa. Ima li novaca pitanje je, ima li uopće novaca i toliko koliko piše tu, dal' postoje ti novci u kešu da se natječaji mogu raspisati? Ako postoje zašto se natječaji ne raspisuju? I jel' nekom jasno tko bi trebao raspisivati te natječaje zapravo da zalaufavanje stvarno velikog projekta traje godinu dana, godinu i pol. Imam iskustva, moj fakultet je grupa znanstvenika dobila jedan međunarodni projekt u suradnji sa Grazom, nešto sam malo surađivao na tom, zalaufavanje je trajalo godinu i pol. Projekt od 2 milijuna eura. To je ajde recimo ozbiljni projekt. Ne možemo očekivati da će ovo trajati, ovo što se kod nas odvija, trajati puno kraće. Naše administrativne procedure su uglavnom duže i kompliciranije tako da ono što bi sad raspisali i za 6 mjeseci odobrili može krenuti u posao za godinu i pol, dvije. Naravno ono što nedostaje hrvatskoj znanosti, a ne samo znanosti, ono što nedostaje ovoj državi jest jedna sveobuhvatna strategija. Što bi mi htjeli, što bi htjeli razvijati, kamo bi htjeli ići. Znamo kamo bi htjeli stići. Htjeli bi stići na razinu Nizozemske, Belgije, Švicarske itd. I to naravno mi možemo jer smo mi jedna lijepa, bogata i pristojna zemlja jel', ali kojim putem doći tamo i što će nam biti alati da dođemo tamo to se još nitko nije udostojio staviti na papir. Hrvatska je radila par strategija. Jedna od strategija je bila Strategija održivog razvoja, čini čini mi se da ste vi bili ministar kad se je to radilo. To je jedna lijepa knjiga gdje je napisano dosta stvari o industrijskim granama u Hrvatskoj, pametnih zaključaka. Završila je na polici lijepo je ukoričena, ništa se od toga dogodilo nije. Ja očekujem od vlasti koja razmišlja o budućnosti ove države da stvarno napravi strategiju koju će koju će potpisati i s kojom će se složiti sve političke opcije. Pa kad se promijeni vlast da u čišćenju ladica ne bacamo sve u smeće, onda sa prljavom vodom i dijete bacimo u kanalizaciju. Da se oko nečeg u ovoj državi dogovorimo i da to postane startna crta od koje će država krenuti dalje. Znanstveni razvoj je jedna od tih točaka oko koje bi se ja vjerujem mogli dogovoriti. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Želju da replicira na ovo izlaganje prvi je iskazao uvaženi kolega Željko Reiner, potpredsjednik Doma. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče. Pa ja se slažem sa većinom onoga što je rekao uvaženi zastupnik Vuljanić i zapravo sam se javio samo možda da jednu stvar razjasnimo. Dakle, zaklada za znanost je financirala dosada ne ove male projekte o kojima sam i ja govorio, dakle par tisuća kuna mjesečno itd. njena uloga je bila financirati velike prioritetne projekte. I ona je to i radila, i to s otprilike podjednakim financiranjem zadnjih nekoliko godina do projekcije za sljedeću godinu kada bi novaca bilo upola manje nego recimo ove godine. zašto je to različito od ovih 2200 otprilike malih projekata koji su bili financirani iz Ministarstva zdravstva? Zato jer je recimo, brojke mnogo govore, dakle zaklada je dobila svaki od nas znanstvenika misli da njegovo najprioritetnije. Međutim, ona je procijenila i ocijenila međunarodnom recenzijom, svega oko 5%, naravno da je bilo više novaca, bilo bi i više, samo hoću reći tu je ta razlika, to su veliki projekti, prioritetni projekti, a njihovo financiranje je bilo različito od onoga što je Ministarstvo znanosti financiralo. Sad međutim, se sve to stavlja skupa sa značajno manje novaca i logika stvari je da će svi puno izgubiti. Hvala lijepo. Na repliku odgovara poštovani Nikola Vuljanić. financirati veliki, značajni projekti od strateške važnosti i čitava ta priča. Međutim, kad se počne štedjeti, onda se štedi a) na školstvu, b) na znanosti, c) na zdravlju, i svaki puta tako. Reže se malo po malo, na koncu ostane nešto o čemu zapravo niko nije razmišljao na početku i čega nije ni trebalo jer su se takva vrsta projekta mogla komotnije i dalje financirati preko Ministarstva znanosti bez bez ikakvog problema, nije trebalo zaklade. ja sam se želio osvrnut možda na jednu izjavu koja je bila tako, ovako radi se o organizaciji zajednice i visokog obrazovanja i ona predstavlja jednu dosta čvrstu organizaciju koja se zna, dakle usprotiviti promjenama. Međutim, činjenica o, pa i prošlom dakle prijedlogu promjena zakona kad je bio ministar profesor Fucks, pa i sadašnji, vidjeli smo da ne samo u ovakvim …/Govornik se ne razumije./… nego i po novinama različita mišljenja jednog dijela i drugog dijela. Tako da ja mislim da je akademskoj zajednici nužno potrebna jedna organizacija u kojoj će se oni i složiti, jer ja mislim da po ovome što smo mogli čitati definitivno nema sloge, niti istog pogleda na to kakve promjene su potrebne i kakve promjene su nužne. Tako da ono što hrvatsku znanost, visoko obrazovanje drži još uvijek su isključivo, ja mislim profesori koji to dobro rade, pa i studenti naši kojima slušamo da se bune zbog školarine i ostalog. Međutim, kako oni odlaze iz zemlje i nalaze posao vani, znači da su školovani dobro. Ono što fali je prije svega jedna organizacija i drukčiji način rada, a zatim sustav financiranja da se spriječi gubitak tih malih sredstava tamo gdje ne bi trebalo biti. Tako da se s tim dijelom, da je to jedna čvrsta organizacija, nikako ne slažem. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku čut ćemo odgovor cijenjenog Nikole Vuljanića. Izvolite. Naravno, akademska zajednica ima stavove i mehanizme jer si to može priuštiti i jer ima stavove. Nije to tako jednostavno imati stavove, a stavovi proizlaze iz prakse. Mi već desetljećima, nije to počelo 90. počelo je i prije, šizofreno pričamo o tome kako nam obrazovni sustav, posebno visoko obrazovanje niš ne valja. To je sve zapravo smeće i sve se to, sve to treba rasturiti i organizirati po Šuvarovskoj ili nekoj drugoj metodi. I u istoj rečenici, nadovezujemo, imamo ogroman odljev mozgova, pa neko te mozgove naše u svijetu kupuje, neko ko to radi za prave novce. Pa ne bi kupovao smeće. Očito da od ovuda izlazi, iz obrazovanja ipak pametnih ljudi kad ih neko kupuju, i dobro obrazovani ljudi. Tako da sa svakom reformom treba biti vrlo oprezna, ne raditi ishitrene poteze. Apsolutno isto se tiče i organizacije znanosti u Hrvatskoj. Hvala. Slažem se sa gospodinom zastupnikom koji je naglasio da je potrebno objediniti rad znanstvenih institucija i gospodarstva. Način na koji smo mi ušli u ovu problematiku, po mom mišljenju je ona narodna poslovica "Djed drumom, baba šumom.",

jedan potez osnivanja sveučilišta u Hrvatskoj kao znanstvenih centara i na jedan narod, grada, većega grada. Mi imao 8 sveučilišta koji su na teret Ministarstva znanosti. Uz to imamo agencije, zaklade i sad bi to trebalo u skladu ovog što je gospodin zastupnik Nikola rekao, objediniti i praviti strateški plan razvoja Hrvatske za sljedećih 20 godina. Za to treba vremena, za to treba volje i za to treba strpljenja ali i ustrajnosti da dođemo do Nacionalnog plana razvoja Hrvatske u kojoj ne bi bila zanemarena znanost, ali koja bi morala dati veliki doprinos razvoju gospodarstva. Hvala lijepa.

je postala nekako sasvim sporedna tema u Hrvatskoj ne slučajno. Ako se sjećate što se dogodilo '90. ili devedesetih godina kad je prodana Pliva recimo. Prvo što je novi gazda napravio zatvorio je institut. Slično se dogodilo u Karlovcu u Jugo turbini i u Končaru i na brojnim drugim mjestima Hrvatske. Ti potezi su direktno išli na ukidanje suverenosti Republike Hrvatske. Razvojna komponenta suverenosti je ukidanjem te znanosti u gospodarstvu praktično je nema danas jel' ukinuta. Ostalo je samo ovo pod državnom kapom u institutima i sad to može služiti kao servis gospodarstvu ali to nije suradnja. To je prodaja usluga. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima, pa pozivam poštovanog zastupnika Damira Tomića da nam približi stavove kluba SDP-a. kolege. Pred nama je Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2011. godinu ne prijedlog zakona, ne strategija. Davno negdje na početku mandata sam rekao da bih bio sretan da smo imali Strategiju razvoja hrvatskog školstva i visokog obrazovanja prije 15, 20 godina da bismo danas bili bogato društvo. Na žalost nismo imali. Vrijeme je da je napravimo. Što se tiče zaklade 2011. godina je godina u kojoj Zaklada slavi svojih 10 godina postojanja. U tom cijelom periodu Zaklada je odobrila 250 projekata u vrijednosti 70 milijuna kuna. Pohvalno je što je Zaklada u 2011. godini raspisala i natječaj za istraživačke projekte i suradne istraživačke projekte. Također je potpisala Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i kodekse zapošljavanju istraživača. Znači, tijelo, ovo tijelo, zaklada o kojoj mi pričamo je dobro obavila podao u zadanim okvirima. No, okvire želimo mijenjati, ali ovo nije tema. Ovo je još samo jedan odgovor kolegi Reineru da ne možemo ovo izvješće dovoditi u vezu s promjenama zakona. Podsjetit ću imali smo neka izvješća koja su nam dolazila o nekakvim stvarima u periodu 2005., 2006. Što bi se dogodilo da smo čekali ta izvješća i mijenjali zakon o toj problematici. Vrlo nezahvalno. Nadalje, unatoč stavu podnositelja izvješća kako Zaklada zbog problema nacionalnog financiranja znanstvenih istraživanja u 2012. nije u mogućnosti raspisivati programe i natječaje. Vidljivo je da su u 2012. godinu prenesena neutrošena sredstva iz 2011. U iznosu nešto većem od 69 milijuna kuna. Isto tako, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je proračunom odobrilo, predvidjelo pardon 10 milijuna kuna za programe Hrvatske zaklade za znanost za 2012. godinu, a rashodi u 2011. su bili 17 milijuna kuna. Time je sasvim jasno da su osigurana sredstva za pokretanje programa i projekata u svrhu promocije znanosti, visokog školstva i tehnologijskog razvoja u našoj domovini. Zanimljivo je istaknuti da ovo Izvješće sadrži i strateški plan Zaklade za razdoblje 2011., 2015. No, nejasno je zašto Vlada Republike Hrvatske nije zaprimila na mišljenje ispravljenu verziju ovog plana iako je Upravni odbor Zaklade tu odluku donio još 8. Rujna 2011. godine. Naravno u izvješću, u zadanim okvirima dobro je opisana organizacijska struktura Zaklade, dobro su opisani programi Zaklade, dobro je opisan natječajni postupak i vrednovanje projektnih prijedloga, dobro su opisani projekti Zaklade i dobro je opisana međunarodna suradnja. S obzirom na sve navedeno Klub zastupnika SDP-a će prihvatiti ovo Godišnje izvješće. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Sad ćemo čuti, molim? U ime kluba javlja se uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ja bih molio stanku u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice 15 minuta. Ali predlažem, ako se vi slažete da tu stanku nam date nakon završetka rasprave i ovih izvješća o znanosti. Stanku tražimo zbog situacije u hrvatskoj poljoprivredi, zbog stanja sa proizvođačima mlijeka, zbog stanja općenito u industriji koja prati poljoprivredu tražim stanku od 15 minuta.

Također iz istih razloga tražimo stanku od 15 minuta. Samo bih ja ovako upozorio na kolegijalnost, obzirom da smo se dogovorili svi zajedno da ćemo tražiti nakon, dakle ove točke dnevnog reda da to i bude tako. Hvala.

Dobro. Čut ćemo onda sad još stajališta kluba HNS-a i poštovanog zastupnika Igora Kolmana, a onda ću odrediti stanku. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege uvaženi akademiče Kostović. S obzirom na ovu novo nastalu situaciju ja ću si dati truda da ovo bude jedno od kraćih izlaganja u ime kluba, tim više što su kolege prethodnici uglavnom zaista i spomenuli sve no što ovdje je problem u užem i u širem smislu. I ja i u ime kluba HNS-a uglavnom veći dio svega onoga što je rečeno također mogu potpisati. Klub HNS-a će podržati naravno ovo izvješće i taj dio vjerojatno nije ni u kojem trenutku bio sporan. Dakle, kolega Tomić je rekao da je u zadnjih 10 godina 450 projekata financirano za 70 milijuna kuna. Ono što bih ja dodao je da je to 156 tisuća po projektu što onda kad čovjek to pogleda u tim omjerima zapravo na žalost i ne zvuči pretjerano uvjerljivo. Zaklada je potpisala deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i kodeks u zapošljavanju istraživača, međutim činjenica je da imamo problem, da nismo dio seance Europe i da je to u ovome trenutku veliki, na neki veliki, na neki način negativni bod za RH, ne za zakladu nego za RH i za Hrvatsku znanost. Prihodi zaklade su bili 1 839 442 kune, rashodi 17 637.

I sad naravno, sve ove rasprave koje se vode, da li je izvješće trebalo prije, da li je zakon trebao biti prije, da li su sredstva prenesena ili nisu prenesena, da li je ministarstvo dalo 10 milijuna kuna ili nije dalo 10 milijuna kuna. Ono što mi u HNS-u smatramo i želimo to istaknuti ponovno je da mi ovdje u Hrvatskoj imamo jedan načelni, sustavni problem financiranja znanosti i znanja, mi premalo ulažemo u znanost i znanje. Proračun je najavljen za mjesec dana ako sam dobro to čuo i shvatio, to je drugi proračun koji donosimo u ovom sastavu Hrvatskog sabora i ja iskreno mislim i moje kolege iz HNS-a iskreno smatramo da ako mi ne budemo imali hrabrosti u proračunu koji dolazi bitno povećati ulaganje za znanost i znanje u širem smislu u RH, mi nemao nikakve šanse da napravimo ozbiljni korak naprijed i ozbiljni korak van iz situacije u kojoj se nalazimo. Ono što mi, kad govorim mi mislim na nas koji u ovom trenutku smo preuzeli odgovornost za upravljanje državom, moramo imati hrabrosti i reći svima onima koji koriste sredstva iz proračuna RH, ne nekima, ne kome ćemo, pa ćemo ovome, hoćemo ovome, nećemo, svima moramo imati hrabrosti reći mi smo vam povećali sredstva ili smanjili smo vam sredstva zato jer smo dali za znanost, istraživanje, visoko obrazovanje, ali općenito obrazovanje i znanje u svakom pogledu. I dok taj iskorak ne budemo imali hrabrosti napraviti mi nećemo moći napraviti kako država, kao gospodarstvo nećemo moći napraviti korak naprijed i toga svi moramo biti svjesni. Evo, hvala. Zahvaljujem. Sad ćemo još čuti završne riječi predsjednika upravno odbora Hrvatske zaklade za znanost akademika Ivice Kostovića. zahvaljujem što su svi klubovi, sve stranke u biti podržale potrebu većeg ulaganja u znanost, jasno uz kriterije izvršnosti i vrednovanja po europskim standardima. Ja sa stajališta zaklade i njezinog izvršnog, stručnog, administrativnih tijela kao i od ovog upravnog odbora samo apeliram da bi i dalje sredstva za znanost bila dodjeljivana nakon striktnog, znači strogog i stručnog postupka vrednovanja. još sam želio razjasniti da i ovo malo sredstava za velike projekte je bilo, od toga je trećina sredstava za tehnologiju, za projekte koji unaprjeđuju tehnologiju. Jasno je da zastupnici nisu gledali ovu debelu knjigu i sve priloge, ali vi možete svaki projekt koji je zaklada financirala, naziv ko je nositelj i ukupno sredstva. Na kraju samo još jedno razjašnjenje, zaklada, zašto se, to sam vidio neku vrstu nerazumijevanja, zašto zaklada ostavlja 70 milijuna? Znači dobro poslovanje? Zato jel ima ugovorene projekte za 3 godine, dakle to su angažirana sredstva projektima i pravno valjanim ugovorom. Znači to je dobro za zakladu da ima, dobro je da će projekti bit započeti i dovršeni po strogim kriterijima i dobrim poslovanjem, ali to ne znači da ima sredstava za nove projekte, to je bitno. Evo, zahvaljujem još jedanput na podršci znanosti. Hvala